će odgovoriti, izvolite.

Izvolite.

je replika poštovanog zastupnika Ante Bačića. Izvolite.

Sad ćemo preći na slijedeću točku a to je: - Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „Sea guardian“ u Sredozemlju Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 54. Zakona o obrani i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar obrane, Mario Banožić, izvolite. potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Operacija potpore miru „Sea guardian“ je NATO operacija započeta u studenom 2016. g. a koja doprinosi pomorskoj situacijskoj informiranosti, razvoju pomorske sigurnosti, osiguranju slobode plovidbe kao i razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Ova operacija daje operativnu pomoć i surađuje sa operacijom „EUNAVFOR MED IRINI“ koji provodi EU radi implementacije rezolucije 2292 Vijeća sigurnosti UN-a. Operacija „Sea guardian“ značajno je unaprijedila sigurnost u području Sredozemlja te zbog fleksibilnosti u djelovanju osigurala usklađenost angažiranih resursa država članica EU-a i NATO-a u dostizanju zajedničkih sigurnosnih ciljeva. Upotrebi adaptacije planova uzrokovanih smanjenjem broja operativnih resursa za provedbu operacije „Sea guardian“ te veličinom područja operacije, operativni plan operacija omogućuje angažiranje snaga država članica NATO-a i u kraćim razdobljima u područjima od posebnoga interesa. Uspješnost ove operacije ima izravan učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskoga mora što značajno izravno utječe i na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti. Hrvatska vojska održava suradnju sa regionalnom mornaricom i savezničkim mornaričkim zapovjedništvom. Kroz razmjenu informacija o sigurnosnoj situaciji na moru, radi preventivnog djelovanja uz zaštitu zajedničkih interesa. S obzirom da je riječ o zajedničkoj operaciji potpore mira u svrhu zaštite zajedničkih interesa kao i mogućnosti angažiranja Oružanih snaga u zaštiti nacionalnih interesa u području u neposrednoj blizini državnih teritorija koji je od velike važnosti za RH i šire, predlaže se donošenje ove odluke. Uz izravnu zaštitu nacionalnih interesa na moru, sudjelovanje ove operacije, bio bi nastavak vidljivog doprinosa RH savezničkim naporima osiguranja zajedničke sigurnosti na moru u okviru nacionalne mogućnosti i raspoloživih resursa. Time bi se nastavio proces razvoja sposobnosti naših Oružanih snaga za zajedničko djelovanje sa snagama drugih država članica NATO-a ali i razvoj sposobnosti za obranu i zaštitu nacionalnih interesa RH kao i temeljne zadaće Hrvatske vojske. U rujnu 2018. g. naše Oružane snage već su sudjelovale u ovoj operaciji sa 33 pripadnika i brodom Vukovar. Tijekom sudjelovanja u operaciji provodile su se zadaće iz operativnog plana i smjernica savezničko mornaričkog zapovjedništva u središnjem djelu Sredozemlja. Na temelju raščlambe po povratku iz operacije, utvrđeno je da brodovi klase Helsinki imaju sposobnost provedbe zadaće u operaciji te da se implementacijom stečenih iskustava i naučenih lekcija iz operacije, značajno unaprjeđuje sposobnosti HRM-a za provedbu dodijeljenih misija i zadaća. Na temelju stečenih iskustava u rujnu 2019. g., ponovno smo sudjelovali u operaciji s 33 pripadnika Oružanih snaga i brodom Dubrovnik. Za iskazanu profesionalnosti i učinak i uspjeh u provedbi zadaće te doprinos unaprjeđenju pomorske sigurnosti, zapovjednik savezničkog mornaričkog zapovjedništva iskazao je zahvalu i pohvalio naše pripadnike koji su sudjelovali u operaciji potpore mira „Sea guardian“ u Sredozemlju. Stoga ovom odlukom predlažem Hrvatskom saboru da operaciju potpore mira „Sea guardian“ u Sredozemlju u 2020. g. uputim do 35 pripadnika Oružanih snaga RH brodom HRM-a. Planirano Planirano upućivanje u operaciju brodom Dubrovnik iz klase Helsinki početkom rujna ove godine u trajanju od oko 20 dana. Financijska sredstva za provedbu ove odluke osigurana u državnom proračunu RH na razdjelu Ministarstva obrane iznose oko 1,2 milijuna kuna. U skladu sa Zakonom o obrani na ovaj prijedlog odluke, prethodnu suglasnost dao je Predsjednik RH. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, molim vašu potporu o donošenju ove odluke. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replika, prva je poštovanog zastupnika Ante Bačića. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, prvo čestitke na izboru za ministra obrane na tu časnu dužnost, želim vam puno sreće. Vezano za ovu odluku, pošto se spominje HRM, ja ću malo, neću van teme, ostat ćemo na mornarici, ali me zanima u prošlom sazivu i ministarstva i ovoga Sabora, dosta smo pričali ali i dosta smo i radili na modernizaciji općenito Oružanih snaga RH, mene konkretno sada zanima vezano za izgradnju ophodnih brodova koji će služiti HRM-u i koja bi se trebala graditi u Hrvatskoj, u hrvatskim škverovima, dokle je to došlo i je li modernizacija i topovnjača ali i izgradnja novih obalnih ophodnih brodova ide po planu i hoćemo li u ovom sazivu ministarstva nastaviti ulaganje u HRM? Hvala. Hvala lijepo, nije baš u temi, ali evo ga, ministar će odgovoriti, izvolite. **Banožić, Mario (HDZ)** Do sada je u taj projekt uloženo više od 24 milijuna kuna, napravljen je prvi prototip i prvi brod se u ovom trenutku gradi, tako da nastavlja se projekat. u razgovorima evo i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova ne samo na brodovima nego i u cijeloj industriji, da vidimo na koji se način može iskoristiti prije svega po pitanju istraživanje razvoja kako u u ovom slučaju brodogradnje, tako i u ostalim industrijskim granama, gdje se vojna industrija može uključiti, kako u istraživanju i razvoju, tako i sutra .../Govornik se Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. želim istaknuti da je na čelu Europske agencije za pomorsku sigurnost Hrvatica Maja Markovčić KOstelac koja se brine za pomorsku sigurnost na neki drugi način. Ja smatram da su operacije potpore miru ovaj put angažiran od Hrvatske ratne mornarice prilika za međunarodnu suradnju za edukaciju i za osnaživanje Hrvatske ratne mornarice. Naša vojska je već pokazala izvrsnu spremnost u ovakvim akcijama, a bez jake i moderne mornarice ne možete jednostavno funkcionirati u današnjem svijetu punom izazova osobito što se tiče sigurnosnog aspekta. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da. Poštovani Franko Vidović predsjednik Odbora za obranu. Izvolite. Hvala vam Dakle, Odbor za obranu Hrvatskog sabor na 1. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u operaciji potpore miru „Sea u Sredozemlju koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 24. srpnja 2020. godine. Uz prijedlog odluke Vlada RH dostavila je i odluku o davanju prethodne suglasnosti predsjednika RH i vrhovnog i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Odbor je na temelju čl. 71. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao o predmetnoj odluci kao matično radno tijelo. uvodnom obrazloženju je predstavnik predlagatelja naglasio da je operacija potpore miru „Sea Guardian“ NATO vođena operacija započela 2016. godine koja pridonosi pomorskoj situaciji … razvoju regionalne pomorske sigurnosti, podupire borbu protiv terorizma, osigurava slobodu plovidbe, provodi zadaće pomorskog presretanja, pridonosi borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, štiti ključnu infrastrukturu, te pomaže razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Operacija „Sea Guardian“ daje operativnu pomoć i surađuje sa operacijom „EUNAVFOR MED IRINI“ koju provodi EU. Nadalje predstavnik predlagatelja istaknuo je da je uspješnost operacije ima izravni učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i osiguranje sigurnosnog stanja u bližem području u prostoru Jadranskog mora, a što izravno utječe na hrvatski gospodarski društveni razvoj. RH je do sad dva put sudjelovala u operaciji „Sea Guardian“ sa po 33 pripadnika Oružanih snaga RH i brodovima Hrvatske ratne mornarice. Daljnjim sudjelovanjem u savezničkoj operaciji nastavio bi se proces razvoja sposobnosti Oružanih snaga RH za zajedničko djelovanje sa snagama država članica NATO-a, ali i razvoj sposobnosti za obranu i zaštitu nacionalnih interesa. Sudjelovanjem u operaciji potpore miru RH također potvrđuje i svoju vjerodostojnost kao članica NATO-a. Predmetnom odlukom predlaže se da se u operaciju potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju uputi u 2020. godini do 35 pripadnika Oružanih snaga RH brodom Hrvatske ratne mornarice. U raspravi su članovi odbora istaknuli da ova operacija potpore miru jedna od onih koja upotpunjuje sposobnost i spremnost Oružanih snaga RH te da je te da je zapovjednik Markoma izrazio spremnost naših pripadnika Oružanih snaga RH i za njihovo dosadašnje sudjelovanje iskazao pohvalu za dokazanu profesionalnost, učinak i doprinos u unapređenju pomorske sigurnosti. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 9 glasova za odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je donošenje odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u operaciji potpore miru „Sea Guardian“ u Sredozemlju. Kada raspravljamo o slanju naših pripadnika oružanih snaga u mirovine misije dobro se je podsjetiti da smo početkom devedesetih mi kao država sami koristili takve mirovne misije na svom da bi već 1999. godine naši vojnici sudjelovali u prvim međunarodnim misijama i to u Sierra Leoneu, od tada do danas naši vojnici, časnici i dočasnici sudjelovali su u mirovnim misijama pod okriljem okriljem NATO saveza, EU i UN-a na područjima 27 ili 28 država svijeta. Ti podaci nam dovoljno govore koliko u današnje doba ima kriznih žarišta diljem svijeta. Operacija potpore mira „Sea Guardian“ je NATO vođena operacija koja doprinosi razvoju regionalne pomorske sigurnosti, borbi protiv terorizma, osiguranju slobode plovidbe i borbi protiv proliferacije oružja za masovno uništenje, zaštiti ključne infrastrukture te razvoju sposobnosti ratnih mornarica partnerskih zemalja u Sredozemlju. Ovo je treći puta da šaljemo naše oružane snage u ovakvu mirovnu misiju, do sada su bile 2018. odnosno 3. do 24. rujna i također 2019. od 30.08. do 17. 09. odnosno ispada da u ovu mirovnu operaciju uvijek više-manje naše vojnike šaljemo krajem kolovoza, a početkom rujna. Ovaj se šalje 35 pripadnika Oružanih snaga i cilj im je prvenstveno velim sigurnosno pitanje odnosno doprinos miru. Osim toga, ono što je bitno za naše vojnike bitno je da surađuju sa ostalim vojskama Mediterana. Jer između ostalog mi smo i mediteranska država, a smatram da je bitno da znamo što se doslovno u našem dvorištu događa pogotovo zbog novonastalih okolnosti vezanih uz Libiju. Gdje god su naši vojnici sudjelovali u mirovnim operacijama svugdje su bili pohvaljivani i nagrađivani. Često se događalo i da zemlje tražiteljice međunarodne pomoći su same tražile da u mirovnim misijama sudjeluju naši vojnici. Smatram da su oni također odlični promotori naše domovine. A isto tako bitno za naglasiti da su odlično osposobljeni, uvježbani, opremljeni. A između ostalog u zadnje vrijeme u nazad godinu, dvije u mirovne misije odlaze sve opremljeni hrvatskim proizvodima što je također bitno za naglasiti. samo još za kraj naglasiti da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ove Odluke. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći će biti Klub Hrvatskih suverenista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Sačić. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedavatelju, uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici, uvaženi predlagatelju. Mi kao Klub Hrvatskih suverenista svakako bez ikakvih rezerva podržavamo ovaj prijedlog i sa velikim zadovoljstvom i čašću možemo se pridružiti zapravo čestitkama našoj hrvatskoj oružanoj sili koja diljem svijeta u svih tih misija, 17 koliko li ih ima, štiti i brani i unaprjeđuje međunarodne odnose, sigurnost, širi ugled Hrvatske kao najbolji veleposlanik hrvatskog mirotvorstva i istodobno svjedok jedne teške za opstanak Hrvatskog naroda 90-tih godina u Domovinskom obrambenom ratu i kao takvi i živi svjedoci, slijednici, nasljednici u najboljoj maniri zapravo poštivajući Povelje Organizacije ujedinjenih naroda i svih onih asocijacija u kojima smo u savezu od Europske unije do NATO Pakta radimo ono što smatramo i što oni smatraju u tom trenutku da je najbolje za čovječanstvo odnosno za regiju gdje se pojavljuju. Međutim, kao Hrvatski suverenisti sigurno ćemo dati i ovom uvaženom Domu Hrvatskoga naroda, a i izvršnoj vlasti prijedloge. Nisu naši resursi bezgranični. Mi moramo hrvatsku mladež itekako uputiti u daljnji nastavak tih slavnih hrvatskih tradicija vojnih vještina, ratničkih vještina. Smatramo da u ovom trenutku naša Hrvatska vojska, vrlo brzo ćete gospodine ministre doći i sami do toga zaključka ako već niste, je vrlo slabo dolje opremljena i oko našeg pomorskog dijela. Da ne govorimo u kopnenoj vojsci, da ne govorimo o Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu o kojem samo možemo pričati. Mi moramo kao Hrvatski narod i država hrvatska brinuti o tim resursima. Mi moramo brinuti o toj budućnosti. Mi moramo brinuti o hrvatskoj mladeži koja mora imati pristup poput drugih civiliziranih država na nekim drugim geostrateškim ugroženim područjima, a Hrvatska jeste u tom području. Mi moramo brinuti, to je naša odgovornost o sigurnosti naroda, države i svih državljana koji ovdje žive a i regije gdje postojimo kao što to čine susjedi. Znači Hrvatsku vojsku doživljavamo u najboljem mogućem svjetlu kako to i zaslužuje. Ona je promotor svih nas u svijetu, ali u nju treba ulagati. Sigurnost košta. S druge strane mi imamo ogroman problem na našim državnim granicama dragi Franko Vidoviću to ti jako dobro znaš. Mi moramo, imamo zakonske mogućnosti, imamo zakonske, ustavne mogućnosti i mi moramo dragi prijatelji razmišljati o tome što će se događati sada krajem ljeta, što na jesen. Mi ne smijemo dozvoliti ne samo sigurnosni rizik kojem smo izloženi zbog ilegalnih emigracija, navale zapravo ljudi očajnih koji idu trbuhom za kruhom tražeći sreću ali ne poštujući granice, ne poštujući one naše naše interese Hrvatskoga naroda i države Hrvatske. Oni prelaze, oni žele prijeći. Bosna i Hercegovina ih upravo tako i grupira. To ne radi prijatelj prijatelju, dobar susjed susjedu ne radi to da mu napravi kamp za izbjeglice, ilegalne emigrante 5 kilometara od granice. Zašto to rade moramo pitati naša diplomacija. Jel'? Ima drugih modela. I sada mi se nekako odupiremo kada je u pitanju bila velika kriza dolje na Grčkoj pa je Europska unija iza nas stala. Ali nisu takva vremena bila. Sada se nalazimo mi ovdje zapravo ograđeni i od Mađara, i od Slovenaca. Evo, mi smo s jednom nogom u shangenskoj zoni, ali još nismo unutra. Može se dogoditi realno je da ti valovi koji su zaustavljeni zbog Covid-a ipak intenziviraju jer nije u redu da nam dnevno, na dnevnoj bazi mjesečnoj naši kolege na granici imaju vojsku, imaju svoju sigurnost, imaju prepreke, prepreke, imaju žicu bodljikavu žilet žicu i da nam s vremena na vrijeme svaki mjesec njihovi granični policajci kažu Hrvati radite svoj posao, granični policajci, sigurnosni sustav kako treba jer zapravo mi ispravljamo vaše greške. Oni svaki mjesec ili svaka dva mjeseca izvješćuju hrvatsku javnost da su tamo, ovaj, uhitili od tisuću i po’ do čak četiri-pet tisuća ilegalnih migranaca, znači oni su prošli cijelu Hrvatsku, došli do granice sa Italijom gdje su ih Slovenci ovaj uhitili, procesuirali, i naravno repatrirali odnosno vratili nazad u skladu sa tim marakeškim i tko zna kakvim sve sporazumom. Mi moramo znati da su potencijali granične policije koja radi svoj posao korektno, al' ih je premalo, zapravo ograničeni, i Hrvatsku vojsku ćemo kad-tad morat stavit u punu funkciju n atu našu granicu, dal' u fazi logistike, dal' u fazi nekakvih obavještajnih zadaća, da li u fazi određenih drugih poslova koji su primjereni, naravno da nitko od od nas normalnih ljudi ne razmišlja da će sa šmajserima, mitraljeskim gnijezdima doć' hrvatski vojnici na granicu i pucat, mrtva straža kao što je to bilo u Jugoslaviji, Albaniji ili bilo gdje drugdje, ali ćemo se morat prilagodit, u interesu je hrvatskih građana, budućnosti da se to Vojni rok u Hrvatskoj mora biti stavljen na dnevni red za našu mladež i to ne u onom obliku kak' smo naviknuli u SFRJ, pa čak i kako u ranim danima Domovinskog rata u Hrvatskoj, ali on mora biti prilagođen modernim vremenima vremenima i modernih ovaj primjerima u nekim europskim državama, a da ne govorimo dalje izvan europskih, znači dal' je to, dal' su to kampovi dva puta po mjesec dana, na neki način mi hrvatskoj mladosti moramo koja je zainteresirana i koja mora, moramo im dati mogućnost da se nauče braniti, da mi nismo naučili u bivšoj JNA branit svoju domovinu, ne bi ju ni obranili. Tko bi branio? Tko bi, tko bi pucao s minobacača, tko bi s haubica, tko bi svašta drugo radio da nas taj neprijateljski JNA nije naučio? Ne daj bože da dođemo u situaciju da moramo to koristit', danas su druga vremena, neće se minobacačima, ne vjerujem, pucat, ali imamo mogućnost da netko nekog obrani, to je naša sveta dužnost. I zato dragi prijatelji, ja sam malo otišao s teme od obrane, sigurnosti i općih načela mirotvorstva u Sredozemlju do vojnog roka u Hrvatskoj, ali bogu hvala Hrvatskim suverenistima je hrvatska sigurnost na srcu. Hvala vam lijepo. govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Franko Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče. Pa evo na samom početku da malo privatiziram govornicu, poštovani zastupniče i mogu reći dragi kolega gospodine Sačiću, mislim da se pitanje izbjeglica neće riješiti samo sa hrvatskom politikom jer to nije samo hrvatski problem, dakle taj problem je puno širi bez .../Govornik se ne razumije./... i bez jasnog odnosa i strategije kako se ponašati, mislim da ni izvođenje policije koja sad radi nemjerljive napore, ali isto tako ni izvođenje vojske, ni bilo čega na granicu neće Hrvatsku riješiti tog problema. Dakle, to, mi nismo otok sam u svijetu, mi smo integrirani i u Europsku moramo se ponašat' kao ozbiljna država, kao država koja zna što DA, a što NE, na kraju krajeva i ti migranti, šta god sad netko o tim ljudima govorio, su samo ljudi u nevolji, i ništa više, i ništa manje od toga, prema tome moramo se ponašat kao humano društvo, imat osjećaj za mjeru, dakle ne pretjerivat ni u čemu. Ovog momenta taj pritisak više nije ni blizu kao što je bio 2015.-te, 2016.-te, i dobro da nije, bolje da nije, imamo i dovoljno problema i sa COVID-om, i sa svim ostalim, prema tome ajmo pričekat da i Europa napokon odreagira, da .../Govornik se ne razumije./... osmisli politiku, jer osnovni cilj takve politike bi trebalo bit' kako da ti ljudi ostanu kuć', a ne kako da ih mi riješimo kad već dođu na granicu, to je onda ogroman problem sa jedne strane. Što se tiče ove same Misije, da, ja apsolutno pozdravljam ovu Misiju i Klub SDP-a će podržat' sudjelovanje u ovakvoj Misiji. Evo počet ću sa jednom rečenicom koja je tu, kao u razlozima i ciljevima donošenja Odluke, visoka dinamika sigurnosnih izazova u području Sredozemlja zahtjeva stalnu nazočnost snaga na moru s ciljem odvraćanja potencijalnih prijetnji, nadzora i osiguranja slobode plovidbe i miroljubivog korištenja i iskorištavanja plovnih puta i prirodnih resursa, također uspješnost operacije potpore miru ima izravan učinak i na potencijalne sigurnosne prijetnje i održavanje sigurnog i stabilnog stanja u bližem području i prostoru Jadranskog mora što značajno izravno utječe na hrvatsko gospodarstvo i društveni razvoj u cijelosti. Dakle, nije sporno da HRM ovog momenta ima sposobnosti koje su potrebne za sudjelovanje u ovakvoj misiji, međutim moramo se zapitati i to je vjerujem tema kojom ćemo se bavit', ne očekujem sad od vas odgovor, nitko nije čarobnjak, to je tema kojom ćemo se bavit' vjerojatno idući, iduće vrijeme, a svakako nadam se sljedeće četiri godine, a to je stanje Hrvatske ratne mornarice, stanje Obalne straže kao na kraju, zna da previše problema odjednom, i stanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ja čvrsto držim i svi mi koji smo u Klubu SDP-a da Hrvatska ne smije izgubit sposobnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a sa druge strane što se tiče Obalne straže i Hrvatske ratne mornarice, mislim nakon nekakvih 12 godina od kad je to zaživjelo, da je došlo vrijeme da preispitamo ulogu i Hrvatske ratne mornarice, i Obalne straže i njihove međusobne sinergije, odnosno da li je ovakav način baš najbolji način za funkcioniranje, tim više što ja ne vidim nekakve izuzetno pozitivne rezultate ni u napretku HRM-a, a ne vidim ih ni u napretku obalne straže, ako ćemo napretkom zvati gradnju gradnju jednog obalnog ophodnog broda u proteklih 12.g., dakle ne krivim tu vladu ni HDZ-a, niti SDP-ovu glorificiram, mislim da smo svi podjednako i zaslužni i krivi za taj dio, ako ćemo to nazivat uspjeh onda bojim se da imamo vrlo male ciljeve, da su nam nisko postavljene letvice. Prema tome, mislim da bi trebalo napravit kompletnu analizu, ozbiljnu analizu, svot analizu, praktički djelovanja ovakvog združenog ili što bi se dogodilo, perspektivu, što bi se dogodili ako bi obalnu stražu doista stavili pod civilnu upravu jer to onda otvara mogućnost i financiranja te obalne straže ukoliko to ispregovaramo u EU, iz EU fondova. Na ovakav način mi praktički kapacitete koje ima HRM, novac koji odvajamo u proračunu za vojnu svrhu praktički trošimo ga i za obalnu stražu, a obalna straža u većini zemalja ili je paravojna u 99% zemalja, ili je paravojna ili je civilna. Mi smo ja mislim jedini primjer od onog šta sam ja uspio pregledat, mi smo jedini primjer gdje imamo praktički vojnu civilnu zaštitu, obalnu stražu, ispričavam se. Prema tome, evo jedno pitanje za razmišljanje, ta sinergija, da li ona doprinosi razvoju jednog i drugog vida sposobnosti il bi možda zaista bilo bolje da sjednemo svi zajedno, pa napravimo te analize i na kraju balade nekakvim konsenzusom odlučimo što napraviti dalje. Što se tiče kažem same operacije apsolutno ono podržavamo i Klub SDP-a će glasat za ovaj prijedlog. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi će govorit poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, g. ministre, kolegice i kolege. Ovo je jedna od važnijih odluka koju HS mora donijeti u skladu sa čl. 7. ustava koji kaže da pripadnici oružanih snaga ne mogu biti upućeni u međunarodne misije bez odluke sabora i o tome danas raspravljamo i sutra ćemo o tome odlučivati na glasovanju. mislim da moramo podržat ovaj prijedlog koji nam dolazi iz hrvatske vlade, prvo zbog naše nacionalne sigurnosti, dakle sigurnost na Mediteranu izravno utječe na našu nacionalnu sigurnost i ova operacija „SEA GUARDIAN“ u tom kontekstu doista pridonosi tome. Drugo, vjerujem manje važno, ali ipak treba istaknuti da je ova NATO-va operacija operacija koja se izvodi u punoj suradnji i sinergiji i sa EU, dakle jedan od primjera je, dvije asocijacije, gdje je RH punopravna članica i gdje ima aspiracije isto razvijati i unutar EU onu obrambenu komponentu, a opet da ne bude dupliranja. Ovo je jedan od tih primjera gdje se mogu dobro koristiti resursi i gdje i EU i NATO savez mogu dobro surađivati. I treće je naravno važna odluka za daljnji razvoj i funkcioniranje HRM-a. Sjećam se dok sam još radio u našoj stalnoj misiji pri NATO savezu kada se je izradio prvi strategijski pregled obrane, pa je bila rasprava o tome kakva će biti uloga, da li će uopće biti neka uloga za ratnu mornaricu ili ćemo se svesti isključivo na to da imamo obalnu stražu ili možda neki model koji se je na kraju i izabrao na temelju nekih iskustava i modela iz Norveške, kolko se ja sjećam tada gdje se kombiniralo resurse ratne mornarice, ali i funkcije obalne straže, međutim gdje se sačuvalo isto i one klasične sposobnosti ratne mornarice. sa dugoročnim planom razvoja oružanih snaga, dakle dokument koji se morao izvesti nakon strategijskog pregleda obrane gdje se donijela odluka da se ide u nabavu novih brodova klase Helsinki koji se danas kao što vidimo koriste i u ovoj operaciji. čini mi se da s te strane iako kasnije naravno se treba i periodično i sami ti dokumenti traže reviziju, al čini mi se da ova operacija između ostaloga je opravdana i moramo je podržati upravo zbog razvoja HRM-a, zbog svega što to znači, prvo za našu nacionalnu sigurnost, a naravno i za pomorsku tradiciju RH. Hvala vam. Hvala lijepo. Vaše izlaganje je izazvalo priličan niz replika, prvi će govoriti poštovani zastupnik Ante Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, dragi kolegice i kolege. Evo prije svega čestitke ministre na ovoj časnoj dužnosti

HV-a koju zajedno sa članicama drugih država NATO-a pokazujemo, a i sigurnost ove bliže dijela oko Jadranskog mora i sigurno da to daje jednu snagu i svi zajedno, to je jedna prilika da ovaj kontinuitet podržimo jer to je sigurno jedna sposobnost HV-a koja je dobra za sve nas i mislim da HS takav

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Deur, slažem se s vama da je ovo jedan kontinuitet i ispunjavanje onih odluka i opredjeljenja koja smo svojedobno donijeli kada smo se pripremali za ulazak u NATO kad smo radili strateške dokumente kao što je strategijski pregled obrane, kad smo morali odlučiti koje sposobnosti želimo zadržati i razvijati dalje na nacionalnoj razini pa smo tako donijeli i tu stratešku odluku da želimo imati Hrvatsku ratnu mornaricu, pa u tom pogledu ova operacija sasvim sigurno je potvrda te odluke koju smo tada donijeli i koja je i danas ispunjavamo. Slijedeća je replika je poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića. Izvolite. **Kuzmanić, Matko (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupniče Stier evo iskoristit ću prvo ovu priliku da čestitam novoizabranom ministru na preuzimanju funkcije i nadam se da neće nastaviti putem kojim je ministarstvo išlo u prošlom sazivu. Ono što me izrazito ovdje zadovoljava i čini sretnim je to što imamo konsenzus pored u ovako bitnim pitanjima, međutim ono što očekujem od novoga ministra je da ozbiljno preispita sustav domovinske sigurnosti o kojemu se u ovom saboru puno pričalo, a isto tako da preispita neke odluke koje su se do sada donosile u prošlom mandatu Ministarstvo obrane postalo je simbol sumnjivih i skrivenih nabava, dijelom i korupcije, dijelom nažalost i određenih tragedija, loših procjena i sigurnosnih propusta. Eto, hvala lijepo. Kolega Bačić digli ste povredu Poslovnika, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Bačić, Ante (HDZ)** Povrijeđen je u Članku 238. ja se ispričavam, iznošenje ovakvih neistina korupcija i tajnih nabava, Ministarstvo obrane u doba ministra Krstičevića 3 godine ima 100%-tnu otvorenu nabavu za sve, nema tajnih ugovora, nema ničega. Znači odakle, ne razumijem zašto iznošenje ovakvih užasnih laži. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Bačić, to nije povreda Poslovnika ja vas lijepo molim da ovaj ne zlorabimo tu instituciju povrede Poslovnika jer iznošenje neistina, laži kad bi to bila povreda Poslovnika, a ja morao procjenjivati vjerojatno bi svi morali dobiti nekakve opomene. Prema tome, molim vas ja niti mogu to procjenjivati da li netko govori istinu ili ne govori laž, dal točno, dal netočno govori to i nije moja uloga, ali povreda Poslovnika ovo nije. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Deur, nadam da nije nešto slično. ne možete molim vas ne, to nije povreda Poslovnika, ja vas lijepo molim pogledajte si šta piše u Poslovniku i šta je povreda Poslovnika. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja sam već novom ministru čestitao, a kada porazgovarate sa djelatnim vojnim osobama čut ćete samo najbolje o ministru Krstičeviću i meni je drago da će i vrhovni zapovjednik oružanih snaga i njega odlikovati, sigurno da je to zasluženo ne samo zbog onoga što je učinio tijekom Domovinskoga rata. Što se tiče bilo kojih drugih vaših aluzija trebate biti vrlo konkretni inače se devalvira borba protiv korupcije ako ona nije jasna i konkretna. Prema tome, u tome bi vas zamolio da u buduće budete vrlo precizni i konkretni jer to treba biti ne politikantstvo nego doista zajednička borba kao što sam siguran da se svi slažemo da i ovo dobro za nacionalnu sigurnost veliki doprinos tome dali sigurno i ministar Krstičević tijekom svog mandata. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Ante Bačića. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Stier dobro ste naglasili sve važnosti i komponente upravo suradnje u ovoj mirovnoj misiji, mirovnoj operaciji i vezu samog NATO-a ali i EU i zašto je ovo sve bitno vezano za Sredozemlje i ona komponenta koju nismo toliko raspravili, a dobro bi bilo da je naglasimo, upravo ta nova sposobnost Hrvatske ratne mornarice. Znači, ove misije nam ne koriste isključivo radi vidljivosti i same suradnje sa našim saveznicima u NATO-u nego upravo sposobnosti koje nama trebaju u Jadranskom moru, znači sva ova iskustva koja će naši mornari poslije donijeti, koji će prenijeti i kroz vojna učilišta ali i kroz suradnju sa svojim kolegama itekako će pomoći i našoj obalnoj straži, a normalno i očuvanju našega teritorija posebice na ovome morskom dijelu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega dobro ste rekli sinergija je tu ključna riječ razini EU i NATO-a da se ne dupliraju da ne koristimo ili da ne razvijamo paralelne sustave obrane nego da koristimo ono što je zajednički kad imamo zajedničke ciljeve, a a doista borba protiv terorizma, sigurnost plovidbe, sloboda plovidbe na Mediteranu jest jedan cilj koji je zajednički svima koji su članice ili NATO-a ili EU ili u slučaju Hrvatske koji smo članice i jedne i druge asocijacije. Isto tako sinergija na nacionalnoj razini, dakle da koristimo i Hrvatsku ratnu mornaricu sa svim svojim kapacitetima u funkcijama koje su klasične funkcije jedne ratne mornarice, dakle u ovim obrambenim funkcijama, ali isto tako mogu se koristiti i za funkcije obalne straže. To je praksa koja je dogovorena, koja je određena

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Stier mogu reći načelno, ne mogu razumit svaku riječ zbog ovih maski ali načelno se slažem s vama, ali šta se tiče samog HRM-a i što se tiče Obalne straže, dakle nakon 12 godina funkcioniranja problem je u tome što brodovi tipa Helsinki su mislim nabavljeni čak prije, a nakon toga je izrađen samo jedan ophodni brod. Dakle, Hrvatska ratna mornarica kao jedan, kao vrlo bitna sposobnost, kao vrlo bitan resurs na kraju krajeva jer more je naš kontakt sa cijelim svijetom u principu, mislim da treba još jače baciti naglasak na razvoj nje, ali istovremeno obalnu stražu ne smije zapustiti jer je to i europski uvjet. Prema tome, kako ćemo se sada snaći nakon 12 godina u svemu tome, e to je na nama. To mi moramo sada odlučivati, to je to. i struka dati svoje mišljenje i na kraju će biti i politička odluka. Ono što je sasvim sigurno jasno da ovakve operacije pridonose osim našoj nacionalnoj sigurnosti i razvoju HRM-a, a onda i posredno naravno i industriji, brodogradnji, a pogotovo segmentu vojne industrije. Sljedeća replika je poštovane zastupnice Vesne Nađ. **Nađ, Vesna (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Stier, složit ćete se da je iza ovakve operacije neophodno da imamo izvanredno obučene pripadnike Hrvatske ratne mornarice što zapravo i imamo. Ali uz to je potrebno da imamo i kvalitetne brodove. Kvalitetni brodovi trebaju se negdje i projektirati. Od 1948. godine mi imamo Brodarski institut koji je sada društvo sa ograničenom odgovornošću u vlasništvu Republike Hrvatske. Ja vas pozivam da obiđete Brodarski institut da vidite u kakvom je raspadajućem stanju kako je devastiran okoliš i da se nešto učini sa tim Brodarskim institutom kako bi se našao strateški partner i kako bi profunkcionirao Brodarski institut kao što je potrebno Hrvatskoj ratnoj mornarici. Ministar Banožić je bio i ministar državne imovine i sigurno je upućen u ovu priču. Hvala lijepo. vam gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice pa sasvim sigurno odluka koju ćemo sutra donijeti i koliko sam razumio i SDP-e će podržati kao i općenito naše članstvo u NATO-u neće sve riješiti. Ima toga što mi moramo napraviti i što je naša domaća zadaća. i ovo sudjelovanje u ovoj operaciji, kao i inače članstvo u NATO može sasvim sigurno dobro doći, biti jedan dodatni impuls da se riješe određeni problemi tamo gdje oni nastaju. Npr. samo članstvo u NATO je za Kraljevicu značilo puno kada se moglo i na taj način servisirati npr. američke brodove. To su neki elementi koji nam mogu služiti kao iskustvo da bi i ove preostale teme, a vi ste jednu spomenuli, mogli rješavati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika Kolega Stier vi ste dio svoje rasprave posvetili sustavu domovinske sigurnosti, između ostalog bili ste zastupnik i u prošlom sazivu i svjedočili ste tome da niti jedna Vlada do sada nije s toliko pozornosti pratila taj dio kao dosadašnja, a očito sada i buduća koja je izglasana. Donesena je Strategija nacionalne sigurnosti nakon punih 15 godina. Prišlo se brojnim izmjenama zakona upravo da se unaprijedi život, standard svih sastavnica domovinske sigurnosti od vojske, policije, civilne zaštite, vatrogasaca itd. Svim tim sastavnicama je dignut proračun, dobro su opremljeni, osposobljeni i naravno da ove mirovne misije također imaju cilj da se malo uvježbaju, surađuju sa država Europske unije, NATO saveza i da naravno prikupimo i nama bitne informacije jer smo mi ipak mediteranska država. Hvala puno gospodine potpredsjedniče. Kolega Stričak u pravu ste. Doista je napravljen jedan iskorak. Ono što je bitno jest da se razvije jedan koncept koji ne gleda različite resore kao silose, kao nešto što će isključivo gledati svoju domenu a ne surađuje sa nekim drugim ministarstvom ili službom s kojim bi trebao biti integriran ili s kojim bi trebalo imati jednu vrlo tijesnu suradnju. I takav koncept domovinske sigurnosti koji obuhvaća na taj način i na taj način jednostavno rješava izazove ili se suočava sa izazovima prema našoj nacionalnoj sigurnosti jest jedan koncept koji je u proteklom mandatu razvijen i koji mislim da je bio izuzetno dobar za Republiku Hrvatsku. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ante Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ministre još jedanput pozdrav vama i vašim suradnicima. Nisam mislio ali na početku moram se referirati na ovu povredu Poslovnika na moga kolegu Kuzmanića dole iz Splitsko-dalmatinske županije sa svojim zahtjevom i zamolbom, pa evo neka mi odgovori, sa svojim zahtjevom i zamolbom novom ministru da bude drugačiji i bolji od staroga upravo radi transparentnosti, radi trošenja proračuna obrane. Ja moram naglasiti a mislim da je evo kolega Vidović bio sa mnom u Odboru za obranu, mislim da me može i podržati u tome. Sami proračun obrane koji varira između rečemo 4, 5 milijardi kuna od povećanja u prošlom sastavu Vlade za milijardu kuna uz sve nabavke i modernizacija mislim da smo evo svi članovi obrane koji ste evo većina ovdje iz prošlog saziva, na svaki plan nabave u ministarstvo smo bili pozvani, pregledali sve, mogli biti uključeni u svaki proces. Ja moram naglasiti upravo suprotno ovo što vi spominjete transparentnost i razlika u trošenju, od svih tih milijardi i stotine ugovora koji su većinom bili namijenjeni hrvatskim proizvođačima vojne opreme mislim da smo učinili tada u prošlom sazivu i ministarstva i samog Odbora za obranu velike stvari. I moram naglasiti da tri godine, a evo i državni tajnik me može ispraviti, da tri godine za redom je bila sva javna nabava otvorena, javna bez iti jednoga tajnog ugovora šta je za vojsku i normalno jel ako nabavljate određene tipove naoružanja koje ne želite prikazat samo Ministarstvo obrane ima čak i pravo na tajne ugovore i na tajne nabave. To ministarstvo u prošlom sazivu nije nikada iskoristilo to pravo i javna nabava je bila u potpunosti javna, otvorena i transparentna. To je čisto radi toga. Što se tiče samoga sustava domovinske sigurnosti i nacionalne sigurnosti, upravo smo nešto i pričali … evo nešto su i Suverenisti spominjali u to, što se tiče revidiranja same strategije, mislim da smo velike pomake napravili upravo u prošlom sazivu i Ministarstva obrane zajedno sa ministrom Krstičevićom gdje smo raspodijelili vojsku i u Vukovar i Ploče i Varaždin i Pulu i jednostavno osigurali upravo da je hrvatska vojska na terenu, da je hrvatska vojska uz građane i da sustav domovinske sigurnosti zajedno sa ostalim službama i MUP-a i vatrogasaca i HGSS-a i ostalih bude u punom obimu što je u raznim i poplavama i požarima, evo nedavno i potresu u Zagrebu itekako se pokazalo da je od velike važnosti i snage naših oružanih snaga. Da se vratim malo na temu, ovo je nastavak operacije potpore miru „Sea Guardian“ i drago mi je da imamo jedan konsenzus i da ćemo svi ili većina nas podržati upravo ovu potporu miru i ovu odluku šta se traži da se donese od Hrvatskog sabora i poslije supotpis predsjednika države. Ovo je misija u kojoj Hrvatska ratna mornarica već sudjeluje kao što smo čuli sa topovnjačom Vukovar, sada će ići brod Dubrovnik, prije je bilo 33 pripadnika mornarice, sada će biti 35. Isključivo mirovina misija, mirovna misija gdje se uči i i tematika terorizma i sprečavanja sukoba na moru, sprečavanja krijumčarenja ljudi, ali i zaštita nacionalnih interesa od toga da naš brod, moramo isto naglasiti će isključivo raditi potporu pregleda drugih civilnih brodova u samoj misiji i tako stjecati iskustva koja nadam se da će i zapovjednici broda, ali i naši mornari poslije vratiti u oružane snage i sve to prenijeti. Ono što smo naglasili što je jako bitno na našu obalnu stražu jer smo evo i prošle godine mislim i donijeli novi zakon nakon 12 godina o obalnoj straži, nešto na što definitivno moramo ne samo ulagati nego itekako razvijati i otvoriti to pitanje da li da ostane pod mornaricom ili da to bude isključivo civilna služba. Ali ono što smo svi naglasili na početku, a mislim da to ide i u dobrom smjeru da su to osigurana sredstva, a to je upravo materijalne stvari Hrvatske ratne mornarice, a to su novi ophodni brodovi. Prototip 1 odličan napravljen, mislim da proizvodnja ne bi više trebala štekati nakon onih prvih malih bubica što se dogodilo u škveru. Taj brod prvi je izgrađen, dalje ih moramo izgrađivat i … /Govornici Hvala lijepa. Ja bih molio da se držimo teme, a to je operacija potpore miru „Sea Guardian“. Imamo nekoliko zapravo niz replika, prva je poštovanog zastupnika Željka Sačića. Izvolite. **Sačić, svakako bi trebalo podsjetiti i na tragične slučajeve, prošlo je godinu dana od jedne tragedije, jedne strašnog gubitka našeg pripadnika hrvatske vojske pokojnog Josipa Briškog i isto na zadaći u međunarodnoj misiji uz ranjavanje svojih kolega. I ministra obvezujemo da učini sve kako bi se i u takvim slučajevima apsolutno zbrinulo koliko je to moguće sigurnost nakon takvih događaja za sve naše vojnike u svim misijama koji moraju biti apsolutno zaštićeni od svih rizika koji im se mogu dogoditi, a u najtežim slučajevima njihove obitelji što nažalost nije bio slučaj do tog doba. Tek nakon toga koliko smo imali prilike vidjeti ministar Krstičević je poduzeo, dopunio određene mjere, pa o tome voditi brigu. **Reiner, Željko (HDZ)** Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Sučić dobro ste to i napomenuli, upravo je bilo prijepora oko sudjelovanja naših pripadnika oružanih snaga u raznim misijama mirovnim taj aspekt sigurnosti i da se ne da Bože nešto dogodi. Moramo i znamo svi da hrvatski vojnik bez obzira bio on u vojarni ili na terenu to je itekako opasan i rizičan posao. Ali upravo u prošlom mandatu veliki naglasak je upravo stavljen i na sigurnost naših oružanih pripadnika, posebice u ovim mirovnim misijama, ne samo konkretno u ovoj nego i Afganistan i ostale da se baš pripazi u kojem dijelu će sudjelovat i da nisu toliko izloženi rizicima i prijetnjama koji ih tamo očekuju. je replika poštovanog zastupnika Franka Vidovića. što se tiče odlikovanja za „Oluju“ dakle ne odlikuje nitko bivšeg ministra nego odlikuje ratnoga zapovjednika gospodina Krstičevića. I nemojte to uopće dovoditi u pitanje, ne kao bivšeg ministra nego kao ratnog zapovjednika, isključivo i samo za to. Dakle to je sa jedne strane. Što se tiče trošenja, da ono je dijelom bilo transparentno, međutim ono što je problem to je što je tijekom ovog mandata debelo dopušteno modernizacija hrvatske vojske. Jedno je pisalo u proračunu, a drugo je pisalo u godišnjim izvješćima. Tu ste mogli vidjeti razliku upravo na modernizaciji vojske od 200, 300, 500 milijuna itd., prema tome ne možemo reć na kraju kada bi ocjenjivali mandat protekli da je to baš bilo uspješno. Mislim da sadašnji ministar ima velikih problema s njime. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Vidović ovo ste se prvo referirali na nešto što je kolega Stier spominjao to ratni zapovjednik i ministar. Meni osobno što se mene tiče neka ga se odlikuje i kao ratnog zapovjednika, ali i kao ministra. Što se tiče opremanja hrvatske vojske ne mogu se složiti s vama, posebice što ste upravo vi sudjelovali u tome. Ok, bilo je problema i sa zrakoplovima i sa nabavom i sve na što ste vi prvi reagirali Ali mislim, što se tiče ostalih grana vojske i sve što se nabavilo, uložilo, svih ugovora, svih milijuna koji se potrošilo, ne možemo reći da je sada Hrvatska vojska, da su općenito Oružane snage iste danas i prije 4, 5 ili 6 godina. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Pavića. **Pavić, Željko (SDP)** Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupniče. Vi pokušavate uporno braniti neobranjivo. Govorite o transparentnosti, govorite o poštenju, međutim, moramo napomenuti evo ja nisam stvarno čitao registar javne nabave. Nisam radio analizu, ali iz medija što smo mogli vidjeti i čuti, znate i sami koja je firma bila .../Govornik znači to što je jasna nabava zamotana u zakonski celofan i gore stavljena lijepa mašna, to ne znači da je to moralno i da je to pošteno. Odgovor poštovanog zastupnika Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega, niste pročitali, ja vam savjetujem da je pročitate. dva glavna naglaska ono što sam ja primijetio, možda sam u krivu, neka me ispravi i ministar i državni tajnik i glavni tajnik, dva naglaska su bili nema tajnih ugovora, nije ih bilo, znači transparentnost maksimalna, znači svi ugovori javni, možete to prolistati, ima sve na stranicama morh.hr i druga stvar, veliki naglasak se pokušao dati na hrvatskim proizvođačima i veliki broj ugovora je išao upravo na hrvatske proizvođače, što smo mislim, svi bili zadovoljni da je naša vojna industrija itekako profitirala i razvila se u zadnje 3, 4 godine. Tako da, ne znam odakle vam to da nešto je bilo tajno ili skriveno. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega, u prošlom sazivu ste također, bili član Odbora za obranu stoga smatram da ste jako dobro upoznati s tim resorom. Osim ovog zakonodavnog okvira gdje se prišlo izmjenama i dopunama niz zakona te donošenjima novih da cijeli sustav poboljša, da se unaprijedi i digne kvaliteta života vojnika, rastao je iz godine i godinu i proračun. Upravo zato da naši vojnici uvježbaju, osposobe, opreme. I taj cilj je postignut. Javna nabava, više puta ste naglasili, a nikad se nije prišlo javnoj nabavi da saborski odbor nije bio pozvan i upoznat sa svakom stavkom što se nabavlja, u kom periodu i u koju svrhu. Prema tome, govorim o zaista jednom transparentnom sustavu. Također, nije bilo te vojne vježbe, objekta koji se gradi, uređuje, da saborski zastupnici nisu bili upoznati, odnosno da saborski odbor nije .../Upadica: da tome svjedoči. čude kolege upravo da se ide napad na tu stranu. Svaka javna nabava MORH-a od početka do finalizacije njezina je bila otvorena i javna i svi smo mi sudjelovali u njoj, mogli postaviti bilo koje pitanje, sve je bilo objavljeno, svaki član Odbora za obranu je bio uključen u to. Čudi me kolege da sad, radi ne znam ili nekih političkih poena ili da otvore ne znam kakvu temu, koriste nešto što, što se mnogo učinilo u prošlom sazivu što je ministarstvo itekako raslo iz godine u godinu, ulagalo u hrvatske proizvođače, povećalo vojske nakon dugo godina za milijardu kuna, materijalno, financijsko vratila vojnicima i na plaće i sve dodatke i da je sad t o nešto negativno, mene iskreno čudi. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Matka Kuzmanića. **Kuzmanić, Matko (SDP)** Hvala uvaženi predsjedniče. Očekivao sam eto da će se kolega Bačić ispričati na povredu Poslovnika koje nije bilo, ali evo ja ću se ispričati njemu što me nije dobro razumio. Ja sam samo htio čestitati novome ministru i želim mu stvarno puno uspjeha u radu. Ne želim da mu se dešavaju da se ruše zrakoplovi, da se ruše helikopteri, da se prevrću oklopna vozila, da neki ročnici piju, da neki seksualno zlostavljaju druge ročnike i da ne daj Bože ministru se u imovinskoj kartici pojave čudne nekretnine i sl. za vrijeme trajanja njegovog mandata. Ono što mu najmanje želim odnosno ne želim da se desi, da se ponovo izblamiramo sa nekom nabavkom, kao što je bila nabavka zrakoplova, tako da kolega Bačić, to je bilo moje mišljenje i imao sam samo dobro želje kad sam uputio to evo što sam sada rekao da se ovakve stvari ubuduće ne dešavaju, da ne ide se u lov na veprove sa vojnim helikopterima .../Upadica: Hvala. Poštovani Hvala potpredsjedniče. Kolega Kuzmanić, Oružane snage su veliki sustav sa puno ljudi uključeno u to. Ne vjerujem baš ni da novi ministar, da će moći utjecati normalno na svakoga vojnika i spriječiti nekakva određena ponašanja, ako je morao prozvati da su bili u promilima, doslovno u promilima i ne možemo reći da je Hrvatska vojska se nedolično ponašala ili radila probleme, dapače iz svih ovih misija i svih aktivnosti koje su imali i ovdje u RH, dobivali su samo pohvale, velike zahvale i mislim da smo nakon velikog mraka pod navodnike Hrvatske vojske kada ih se tjeralo u vojarne i zatvaralo i micalo s ulica, sada ipak smo u 3 godine uspjeli vratiti da kada je hrvatski vojnik na ulici, kada je hrvatska zastava na ulici, kada je počasna straža negdje, da su ipak građani sretniji i zadovoljni s tim, bez obzira što su ih neki prije itekako zatvarali u vojarne.

Htio bih podsjetiti samo ovo što ste maloprije spomenuli u svom govoru, status hrvatskog vojnika, da smo vraćanjem

i zahvala ja bi rekao da pripada bivšem ministru Krstičeviću i njegovim suradnicima i evo ovdje nazočnom državnom tajniku Tomislavu Iviću i svim ljudima koji su na tome radili i ja sam uvjeren da će to tako biti i u buduće želim čestitati novom ministru Banožiću i uvjeren da će ovaj odličan posao koji je radio bivši ministar, da će ga isto tako dobro nastaviti Hvala potpredsjedniče. Kolega, u pravu ste, mislim da o tome nismo pričali, a malo smo evo i pobjegli van teme i van ove mirovne misije. Ovo je bio definitivno mandat vojnika iako smo mi zvali ono bila je godina vojnika, pa godina sportske spreme vojnika, al mislim da je ovo bio mandat vojnika gdje se vratilo na vojnika kao individuu da su se vratila sva materijalna prava koja su oduzeta, da su se opremile vojarne, da se opremio sami vojnik, da se uložilo dosta u sami znanstveni dio tj. evo i transformaciju vojnog učilišta i sveučilišta što će pomoć budućim časnicima i dočasnicima, da ne spominjemo šta im je bilo ukinuto od dodatka na stražu, da su časnici i obični vojnici jeli različitu hranu itd., itd., to je sad sve vraćeno i nadam se da će ostati, nadam se da ova korona neće puno utjecat na proračun Ministarstva obrane, da ćemo i dalje radit i unapređivat. Hvala. ministar obrane Mario Banožić, izvolite. odluku, htio sam najavit da ćemo do kraja godine ovdje u saboru imati dokument „Dugoročan plan razvoja oružanih snaga“, on će u naravi obuhvatiti gotovo većinu tema koju ste vi otvorili u ovoj raspravi, tako da vjerujem mi kroz saborski odbor i kroz raspravu koja će bit ovdje u sabornici na temu oružanih snaga da ćemo pronaći kako rješenja, isto tako dokument će pratit i jasni izvori financiranja i što će se opremati u HV-u. Cilj nam je da u sve 3 grane idemo i dalje ka modernizaciji, podizanju razine obuke, isto kao i štićenje dosadašnjih prava koje HV u ovom trenutku ima, koje je definitivno doznačila razdoblje kolege Krstičevića. Zahvaljujem se još jednom na podržavanju ove odluke, evo i u razmišljanju o dugoročnom planu razvoja očekujem raspravu ubuduće. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Kuzmanića. Hvala poštovani predsjedniče. Evo, ja se radujem tome i očekujem od vas ministre stvarno da, pogotovo u ovoj korona krizi koja je pred nama, malo revidirate što se do sada radilo, da malo isto tako pogledate i neke nužne nabavke, vi znate da je pred nama uskoro i modernizacija oklopnih vozila odnosno i tu imamo određene nabave kojima ćemo se možda morat pozabavit, a od vas kao ministra očekujemo da se malo bolje posvetite tome, naravno sve u interesu HV-a i hrvatskih vojnika, zaštite naše domovine, a i naravno racionalizacije našeg proračuna koji je evidentno ove godine jako, jako ugrožen.